Ivan (HDZ)** Prelazimo na 5. točku dnevnog reda. 5. Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 141 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince. Prigodom utvrđivanja dnevnog reda 5. sjednice prihvatili smo prijedlog predlagatelja da se ovaj zakonski prijedlog raspravi u hitnom postupku. objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članka 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Državni tajnik uvaženi, Ivica Buconjić. Izvolite. Vladom Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji. Naime, hrvatska Vlada je potpisala u proteklim godinama niz sporazuma o policijskoj suradnji koji su se pokazali kao izvanredan instrument u uspostavljanju tijesne suradnje između policija Republike Hrvatske i policija drugih zemalja na koji su sigurno doprinijeli puno boljoj međusobnoj i direktnoj i bilateralnoj suradnji. Naime ovime se omogućava i suradnja između policije Republike Hrvatske i policije drugih zemalja ne samo putem Interpola nego i direktne suradnje koje su dale zaista izvanredne rezultate naročito sa zemljama u okruženju i posebno u borbi protiv organiziranog kriminala. Ovim sporazumom koji se prijedlogom ovog zakona potvrđuje se reguliraju pitanja stručne suradnje kroz opću i specijaliziranu obuku, razmjenu informacija i profesionalnog iskustva, stručno savjetovanje i razmjenu specijalizirane dokumentacije te u slučaju potrebe uzajamnu razmjenu djelatnika i stručnjaka. Inače Ministarstvo unutarnjih poslova sa stručnjacima iz Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske ima također izuzetno dobro suradnju i na provođenju nekoliko twining projekata koji će sigurno doprinijeti povećanju stručnosti i osposobljenosti MUP-a Republike Hrvatske. Ovaj sporazum predstavlja dobar polazni okvir za daljnje jačanje suradnje nadležnih tijela između dviju država u području policijske suradnje i ne zahtjeva dodatna financijska sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske. Temelj za donošenje ovog zakona po hitnom postupku je u članku 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora i smatramo da je evo zaista potrebno ga donijeti što je moguće prije kako bi i MUP Republike Hrvatske dobio još jedan dodatni instrument u borbi protiv organiziranog i međunarodnog kriminala. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu. Otvaram raspravu. Prvo su klubovi. U ime kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite.

Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji rezultat je zajedničke želje za daljnjim promicanjem i produbljivanjem policijske suradnje te aktivnom borbom protiv svih vrsta kriminaliteta i nezakonitih migracija. Sukladno tome i cilj donošenja zakona je međusobno uređivanje pitanja policijske suradnje i stvaranje pretpostavki za koordinirani zajednički pristup u borbi protiv svih oblika kriminala uz istovremeno jačanje bilateralnih odnosa. Sporazum je dobar okvir za daljnju suradnju u području policijskih nadležnosti, a posebno u borbi protiv organiziranog kriminala, u borbi protiv nedozvoljene trgovine opojnim drogama, u borbi protiv trgovanja ljudima a osobito djecom, u borbi protiv pranja novca protiv terorizma, protiv nedozvoljene trgovine oružjem svih oblika. Nadalje, u borbi protiv krivotvorenja, krijumčarenja, nezakonitih migracija i krivotvorenja putnih isprava. Isto tako suradnja je važna zbog sigurnosti zračnog prometa, kriminalističkih vještačenja i održavanja javnog reda, obrazovanja i konačno u borbi protiv trgovanja ukradenim vozilima. Bitno je napomenuti da sve aktivnosti koje su predviđene ovim sporazumom svaka strana provodi sukladno svom unutarnjem zakonodavstvu. U člancima 3., 4. i 5. ovog sporazuma precizirani su postupci i načini suradnje za svaki oblik međunarodnog kriminaliteta od međusobnog izvješćivanja, razmjene rezultata istraga do razmjene stručnjaka. Stručna suradnja koja bi se mogla provoditi u navedenim područjima sporazuma prethodno će se dogovoriti između stranaka pisano, dakle diplomatskim putem. Suradnja će se provoditi sukladno godišnjem programu u granicama financijskih mogućnosti država potpisnica sporazuma. Za provođenje ovog sporazuma odgovorni su ministri unutarnjih poslova dviju zemalja, a oni određuju tijela za provedbu različitih područja suradnje. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava sve aktivnosti policije u borbi protiv svih oblika kriminala. Isto tako podržavamo potvrđivanje Sporazuma Sporazuma o policijskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike kao iskorak u borbi protiv međunarodnog kriminaliteta. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Stanko Grčić. Izvolite. Hvala vam potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. I klub Hrvatske seljačke stranke podržat će predmetni tekst predloženog zakona kao i samog sporazuma, jer je u skladu sa sigurnosnom politikom koja se razvija u okviru Ministarstva unutarnjih poslova koja podupire ciljeve vanjske politike Republike Hrvatske na ostvarivanju sigurnosne suradnje i kooperacije sa susjednim državama, državama u regiji, a i šire. Donošenjem ovog zakona želi se jasno formulirati odlučnost države u unapređenju ukupnog područja sigurnosti od svih oblika kriminaliteta i nezakonitih migracija. Činjenica je da su aktivnosti u djelokrugu policije postale važan čimbenik za unapređenje zajedničke pomoći među državama i da će ubuduće nadležne institucije više nego što je to bio slučaj do sada značajnije participirati u provođenju ovih zadaća. Sjetimo se samo činjenice da kriminal nema granica, te da su kriminalci u uspostavi međudržavnih relacija često i ispred policije. Predmetni sporazum je pisan s naglaskom na stručnu i operativnu suradnju bez nametanja interesa i volje neke od država potpisnica, a smatramo ga i formalno pravnim okvirom za suradnju između Francuske i Hrvatske na temelju kojih će se razvijati i prihvaćati konkretni planovi i programi stručni i operativne suradnje kao i usklađivati interesi i sve ostalo vezano za ovaj sporazum. Slijedom navedenog nadamo se da će se donošenjem ovoga zakona olakšati rad našim nadležnim institucijama s partnerima iz država potpisnica sporazuma. Ovom prilikom želimo ukazati kao što je i to sam sporazum sadrži na područja, posebna područja suradnje od kojih izdvajamo i naglašavamo borbu protiv organiziranog kriminala, borbu protiv nedozvoljene trgovine opojnim drogama, borbu protiv trgovanja ljudima, osobito djecom i nedopuštenog trgovanja organima, borbi protiv gospodarskih i financijskih prijestupa, borbi protiv terorizma, borbi protiv nedozvoljene trgovine klasičnim, te nuklearnim, kemijskim biološkim oružjem, borbi protiv krivotvorenja dokumenata i drugih isprava, borbi protiv krijumčarenja kulturnih dobara i ukradenih umjetničkih predmeta. Jasno povećat će se i sigurnost zračnog, pomorskog i kopnenog prometa i pojačati suradnja u kriminalističkom vještačenju, odnosno održavanju javnog reda i upravljanju kadrovima i ono što je posebno bitno i u obrazovanju. Ovaj Zakon o potvrđivanju sporazuma o suradnji sigurno doprinosi sigurnosnoj politici, a i u ukupnom stanju sigurnosti u Republici Hrvatskoj. I vjerujemo da će ovakav sporazum inicirati i nove sporazume sa drugim zemljama što će uvjereni smo doprinijeti i otvoriti stručnu i operativnu suradnju među zemljama potpisnicama i zbog toga još jednom ističemo da će klub HSS-a podržati prijedlog ovog zakona. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Ranko Ostojić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, štovane kolegice i kolege zastupnici. Odmah na početku da kažem da će klub SDP-a podržati Prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma, odnosno ratifikaciju sporazuma o policijskoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike. Ja ću biti, nastojat ću biti praktičan za prvom kratkom izlaganju i raspravi pozdraviti nastojanja, a to znači da se širi krug onih zemalja sa kojima osim međunarodnih konvencijama postižemo i bilateralne sporazume na policijskoj ravni. To govorim iz razloga šta u praktičnoj primjeni suočeni sa situacijom da vrlo često međunarodna pravna pomoć koja čak i situacije u kojima postoje najbolje namjere obje strane da se riješi određeni problem upravo iz tih razloga što je nemoguće zbog ne pokretanja kaznenog postupka, a zapravo ste u situaciji da isti ne možete ni pokrenuti iz razloga što ne raspolažete podacima, upravno ovakvi sporazumi pružaju priliku da se na operativnoj ravni dođe do onih podataka koji su policiji potrebni u pripremi eventualnog kaznenog postupka protiv određene osobe. Još u 2003. godine francuski časnik za vezu se nalazi u ravnateljstvu policije što se pokazalo vrlo kvalitetnim kvalitetnim rješenjem, odnosno unapređenjem suradnje između policija, jer osim zemalja u regiji i krugu nas mora posebno interesirati suradnja sa zemljama Europske unije, a da ne govorim o tome u praktičnom trenutku u sljedećoj godini i u ovom trenutku i zapravo ulogu Francuske u pristupanju Hrvatske i kod svih ispunjavanja standarda koji su potrebni oko ulaska Hrvatske u Ja bih samo nešto primijetio zapravo da se vrlo često pohvalimo, a i predlagatelj je to danas istakao, a to je da nisu potrebna dodatna sredstava za ostvarivanje ovog sporazuma, kako uobičajeno nastojimo da to bude što manje i to je na neki način i pozitivno kada su manji novci zapravo potrebni za ostvarenje ja ipak mislim da sredstava u proračunu koja se izdvajaju za međunarodnu suradnju unutar Ministarstva unutarnjih poslova nisu dovoljna da bi pokrili sve oblike policijske suradnje i na tom polju treba posebno poraditi. I mislim da bi bilo puno bolje zapravo i siguran sam da bi velika korist bila ukoliko bi se u praktičnoj primjeni ovih sporazuma osiguralo dovoljno sredstava da zaista imamo razmjenu stručnjaka, da zaista imamo zajedničke operativne timove na ostvarenju zajedničkih projekata na suzbijanju organiziranog kriminala i drugih oblika najtežih kriminalnih djela. U samoj ocjeni i potrebi neću posebno naglašavat koliko je bitno da se ojača svaka vrsta suradnje, a posebno sa zemljama koje imaju izuzetno iskustvo. Moram naglasiti da priča sa našim konkretni slučajevima znači suradnje koji su se događale i sa Austrijom i jednako tako i sada sa susjednim zemljama možemo vidjeti rezultate redovito oko zajedničkih operacija i u tom dijelu je za pozdraviti i na neki način požuriti ostvarenje svih sporazuma koje trebaju na bilateralnoj ravni biti napravljeni sa zemljama u regiji. Još samo jedan mali detalj vezano za prijedlog zakona koji bi želio naglasiti, koji mislim da predlagatelju na neki način ide u funkcije što detaljnijeg preciziranja, kao što je u članku 4. ovoga prijedloga zakona navedeno. Tu je vrlo precizno kazano oko suzbijanja na području kriminaliteta droga dok za ostale točke koje su taksativno navedene u području u kojima će se surađivati toga nema, mislim da bi bilo puno bolje inače kad se ovakvi sporazumi rade da imamo preciznije podatke za sva ostala područja što mislim da bi pomoglo i nama i njima. o kretanju međunarodne nedozvoljene trgovine opojnim drogama, psiho tvarima i pranju novca koji iz toga proizlazi. Ja mislim da je samo bitno ovu jednu ilustraciju ili sličicu da shvatite šta to znači, a to znači da će naša policija ovu situaciju na zahtjev stranke a to nije protivno našim zakonskim rješenjima dati i operativne informacije. A podsjećam na ovaj recentni slučaj koji se događao oko kapetana Laptala da zapravo i situacija Laptalo, Dupalo i tako dalje ukoliko se ona nađe u, ukoliko dobijemo takvu situaciju da trebamo pružiti tu informaciju prema vani. To ćemo onda i prema ovom sporazumu napraviti. Tako da ne bi samo gledali ovu, na varijantu sklapanja ovakvih sporazuma jer ipak to podrazumijeva i davanje onakvih informacija koje nemaju još svoju težinu u smislu da su završeni sudski postupci ili da dajemo samo određene kriminalističke evidencije koje su po okončanim kriminalističkim obradama ili sudskim postupcima. Na kraju samo da još jedanput zapravo ponovim a to je mislim da praktična suradnja i ono što je vrlo bitno godišnji program odnosno ono što dogovaraju dvije strane a naravno da će se to odnositi prije svega na policiji mislim da mora biti od strane Ministarstva podržano ne samo u prigodnim posjetima delegacije Ministarstva prema Ministarstvu u Francuskoj ili obrnuto već da to budu zaista praktične stvari i stoga još jedanput ponavljam ukoliko želimo ozbiljnu suradnju morat ćemo u to uložiti više sredstava.

ovaj sporazum ali bih nastavio tamo gdje je kolega Ostojić stao. Želimo naglasiti da na ove sporazume uistinu ne treba olako gledati i treba gledati praktičnu stranu. sada kod većine ovih sporazuma kad čovjek nakon godinu, dvije, tri pogleda šta smo ustvari postigli nažalost često možemo samo konstatirati da se radi o stereotipu stereotipu i kurtoaziji pa čak da su dva ministra izašli zajedno na tiskovnu konferenciju nakon posjete rezultati bi vjerojatno bili isti što nije dobro, nije dobro. Mi od kolega od francuske policije možemo puno naučiti bez daljnjega. To je jedna od najboljih policija u Europi i meni je drago da upravo s njima sklapamo bilateralni sporazum. Međutim ono što meni osobno smeta i našem Klubu je da gotovo sve i sva područja suradnje koje ovdje spominjemo možemo odraditi sa francuskim kolegama i kroz dokumente Interpola jer su i oni i mi članice iste organizacije. Gotova sva područja se i tamo … /Govornik se ne razumije./ … praktično prepisana. Ali kolegice i kolege što nije prepisano i što bi mi trebali forsirati ovakve sporazume a gotovo nikad ne nalazimo ovakve sporazume e to je nešto o čemu bi mi željeli danas progovoriti. Hrvatska danas traga za otprilike 1250 osumnjičenih za ratne zločine na području Hrvatske. 1250. Njih 500 i nešto se nalazi na raznim policijskim tjeralicama. Doduše kad otvorite Interpolovu stranicu pojavit će vam se osumnjičeni za ratne zločine u Ruandi ali ne i u Hrvatskoj. Dakle nismo se uspjeli tamo nametnuti da oni uđu, ti naši pod navodnicima koje tražimo da budu na prioritetnom mjestu. Zar ne bi bilo logično da ovom popisu ovdje uz ukradena vozila, uz održavanje javnog reda, uz sigurnost prometa, uz borbu protiv krijumčarenja ukradenih umjetničkih predmeta, uz borbu protiv nedozvoljene trgovine kemijskim spojevima stoji i naš zahtjev za istraživanje i uhićenje osumnjičenih za ratne zločine. Jer Haag je prva faza. Samo 161 ime. On, Haag se zatvara za godinu, godinu i pol dana. Nakon toga se očekuje od nacionalnih sudova da riješe pitanje progona i kažnjavanja tih pojedinaca. pojedinaca. Ali kolegice i kolege vi dobro znate, da je vjerojatno nekoliko stotina ratnih zločinaca otišlo s područja bivše Jugoslavije i danas žive širom svijeta uglavnom u zemljama Europske unije i što se njima događa? Ništa. Jučer sam slušao premijera kad je rekao da ratni zločini ne zastarijevaju. Velika neistina. Velika neistina. Jer Konvenciju o nezastarijevanju ratnih zločina potpisalo je samo 25% zemalja članica Ujedinjenih naroda od čega a te zemlje ili zemljice obuhvaćaju otprilike 5 do 10% pučanstva ove naše planete. Dakle na koje zemlje mislim jasno vam je. Velike zemlje koje su nama uzor u koje ćemo, nisu nikada potpisale tu konvenciju i kod njih su svi ratni zločini iz Drugog svjetskog rata, iz kolonijalnih ratova, iz regionalnih ratova davno zastarjeli. I zato oni koji su otišli tamo dobro znaju ako tamo dobiju državljanstvo oni su zauvijek na sigurnom tlu. Žalosno ali istinito. I mi čak ni ovakvim bilateralnim sporazumima ne želimo pokušati potaknuti njihov progon, uhićenje i izručenje Hrvatskoj. Zato mislim da mi moramo i molim vas, zaista vas molim državni tajniče da pokušate ubuduće u svakom ovakvom sporazumu navesti i taj vrlo značajan zahtjev Hrvatske koji moramo postaviti pred njihove policije. Moramo. A možemo se pozvati eventualno jedino na Konvenciju o … /Govornik se ne razumije./ … Vijeća Europe koju su potpisale gotovo sve članice Vijeća Europe pa da barem onda unutar tog kolektiva od nekakvih 47 zemalja možemo pokušati jasno izboriti se da ti ljudi konačno završe pred sudom. Evo, dakle naša intervencija je bila samo u tom pravcu usmjerena da pokušamo ubuduće biti praktični da određene prioritete uistinu složimo onim redom koji nas svih zanimaju. Ja se nadam da upravo se slažete sa mnom da prioriteti, ovi o kojima sam sad govorio su daleko ispred onih koji su ovdje navedeni i da prema tome ubuduće evo pokušamo sami sebi pomoći i na ovom području. Hvala lijepo.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo, koliko je jučer raspravljali smo ovdje o Prijedlogu zakona o suradnji sa Eurojustom, sa jednom europskom udrugom u svezi, dakle jednom pravnom udrugom i uglavnom smo se svi složili da je to dobra stvar i svi smo uglavnom podržali velika većina takvu suradnju. Samo jedan dan poslije toga, dakle danas imamo na dnevnom redu Konačni prijedlog zakona po hitnom postupku s Republikom Francuskom Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Francuske o policijskoj suradnji. Dakle, samo bilateralni sporazum između dvije republike i to po hitnom postupku, a i ne nosi oznaku E iako je Francuska članica Europske unije. Možda se netko priupitao i zbog čega to kada postoji adekvatno ili odgovarajuće jučerašnjem dnevnom redu Europol, a iznad toga još i Interpol kada se možda ovakav sporazum može potpisati sa svim članicama Europola. Sve ove točke koje su ovdje pobrojane borba protiv da ih ne nabrajam jer ih je pobrojio već po četvrti, peti put svaki od prethodnih govornika. Dakle, borba protiv organiziranog kriminala, borba protiv nedopuštene, ne nedozvoljene. To nije nije hrvatski rečeno nedozvoljene, nego nedopuštene trgovine opojnim drogama itd. sve do kako reče gospodin Dorić do ratnih zločina i …/Govornik se ne razumije./… ratnih zločinaca. Dakle, nije li nama isti interes i sa Njemačkom potpisati ovakav ugovor, sa Italijom, sa bilo kojom zemljom zapadne Europe, a ja bih rekao i dalje i šire i sa Amerikom. Ova suradnja između dvije policije zapravo bi bila možda pomalena ili premalena u odnosu na naše potrebe naše policije. Kako je rekao izvan konteksta gospodin Kajin da vidimo što se događa kod nas ovdje. Vidimo što se događa dakle vrlo recentno na ulicama grada Zagreba. Vidimo premlaćivanja, vidimo ubojstva neriješena. S kojom to policijom mi trebamo surađivati naša policija da bi to valjda riješila. To su naše unutarnje stvari. Ali naše unutarnje stvari su i ove gruntovčani i dijagnoze i maestri i evo sad i indeksi itd. Neće nama pomoći francuska policija ni agenti za vezu u policiji Republike Hrvatske, MUP-u Republike Hrvatske i kako reče jedan moj Slavonac neka se to zove redarstvo a ne policija. Tako da mi nije jasno zbog čega je po hitnom postupku i zbog čega je isključivo dakle bilateralni ugovor sa policijom Republike ili Francuske Republike ili Republike Francuske. Sasvim sigurno grubi, grubo fizičko nasilje svakodnevno ne samo u Zagrebu, nego u svim našim mjestima u Republici Hrvatskoj. Zatim neobjašnjiva prometna katastrofa sa teškim ishodima sa velikim brojem smrtnosti mladih ljudi osobito, sa velikim brojem invalidnih osoba kao posljedicama ovakve jedne ja bih rekao kataklizme prometne, neobjašnjive unatoč dobrih cesta i sve boljih auta ili je to upravo u korelaciji s time. To je ono što našu policiju treba znatno više zanimati, a evo jučer smo kažem izglasali, odnosno ne izglasali nego raspravljali i o suradnji pravnih, dakle u pravnom sektoru sa Eurojustom. Zbog čega ne sam Europolom, nego ćemo valjda sad zaključivati ne znam koliko sporazuma 29 članica Europske unije, Amerika, možda i Rusija s obzirom da kriminalci i kriminal nemaju granica, nemaju nacionalne boje. Imamo naših državljana dakle u svim dijelovima svijeta. Neki kažu da svaka država ima svoju mafiju, a za Hrvatsku ima jedna specifična izjava koja je potpuno obrnuta od ove rečenice koju sam rekao tako da ja podržavam svaki sporazum koji će donijeti dobro u tom smislu, u smislu ovih točaka koje su nabrojane ili pobrojane u članku 1. pa evo i sa Republikom Francuskom. Ali evo baš kažem nije mi jasno ili ću priupitati hoćemo li sa svakom državom posebice ponaosob potpisivati ovakav sporazum ili imamo Europol s kojim možemo potpisati, a oni su svi članice Juropola ili Europola odnosno šire Interpola. Dakle, načelno jedno pitanje, a osobno sam svakako za sporazum koji može donijeti dobro pri istraživanju svih ovih radnji koje su spojene sa borbom protiv organiziranog kriminala, nezakonitih migracija, sigurnosti prometa, antiterorističkim itd. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. Samo radi pojašnjenja kratko. Interpol i druge organizacije su organizacije koje policije međusobno dogovaraju stručne načine provođenja nekih stvari, a bilateralni sporazumi im omogućavaju da to kroz svoje zakonodavstvo onda mogu i provesti. Hvala lijepa. I pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Niko Rebić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Francuske Republike o policijskoj suradnji potpisani u listopadu 2007. godine s ciljem da se poboljša policijska suradnja, te unaprijedi borba protiv svih vrsta kriminaliteta i nezakonitih migracija. Donošenjem ovoga zakona stvaraju se zakonske pretpostavke da se na pravi način urede pitanja policijske suradnje, zajednički pristup u borbi protiv kriminala i ojačaju bilateralni odnosi dviju država. Ovim prijedlogom zakona o policijskoj suradnji između dvije države uređena su pitanja stručne suradnje kroz opću i specijaliziranu obuku, razmjena informacija i profesionalna iskustva, te različita savjetovanja, razmjena dokumentacije, ali isto tako i u slučaju potrebe uzajamnom zamjenom stručnjaka. Ovaj Sporazum je dobar osnov za daljnje jačanje nadležnih tijela dviju država na tom području. Postupak potvrđivanja međunarodnog ugovora reguliran je Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora koji je donesen u travnju '96. godine. U članku 18. ovog zakona propisano je da Sabor Republike Hrvatske potvrđuje međunarodne ugovore koji traže donošenje ili izmjene zakona. Dakle, potvrđivanje je odgovarajući postupak i odluka Sabora o pristanku Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorom na temelju kojeg daje pristanak na međunarodnoj razini. U članku 1. propisano je da stranke stručno i operativno surađuju u području policijske suradnje te pružaju uzajamnu pomoć pa je nabrojeno sve od borbe protiv organiziranog kriminala, trgovine drogama, borbe protiv trgovanja ljudima, gospodarskih i financijskih prijestupa, borbe protiv terorizma itd. Isto tako, stranke sporazumno mogu proširiti područje suradnje u okviru sporazuma. Članak 2. propisuje da sve aktivnosti predviđene ovim sporazumom koje se odnose na suradnju policije svaka stranka provodi sukladno svom unutarnjem zakonodavstvu. Isto tako, kada temeljem ovoga sporazuma dobije zahtjev za tehničkom i operativnom suradnjom, svaka strana ga može odbiti ako smatra da to može ugroziti njen suverenitet, sigurnost, javni red i Nadalje se regulira suradnja u sprječavanju i otkrivanju kaznenih djela koje obuhvaćaju različite oblike međunarodnog kriminaliteta. Članak 4. regulira kako spriječiti uzgoj i trgovanje drogama, a isto tako se regulira u članku 5. okvire borbe protiv terorizma razmjenjuju se saznanja i podaci. U članku 10. propisuje se u svrhu osiguranja zaštite osobnih podataka koji se priopćuju drugoj strani, regulira se način i uvjeti pod kojima se dostavljaju i kako ih druga strana smije koristiti. Pa se tako u slučaju otkaza svi osobni podaci trebaju uništiti. Isto tako stranke jamče javnost u postupanju sa saznanjima i obavijestima koje je druga strana označila kao takve. Ako imamo na umu da se radi o jasnom i sažetom prijedlogu jer se zakon sastoji od svega 12 članaka i da ovakve sporazume sve više potpisuje međusobno država u svijetu, držim da ćemo i mi usvajanjem ovoga zakona biti uspješniji u borbi protiv svih vrsta kriminaliteta i nezakonitih migracija. Zato ću podržati, pozivam da se prihvati ovaj sporazum. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Zaključno. Želi li predstavnik Vlade uzeti riječ? Da. Uvaženi državni tajnik Ivica Buconjić. Izvolite. lijepa. Samo potaknut diskusijama pojedinih saborskih zastupnika, nekoliko pojašnjenja. Bilo je pitanje zašto sa Francuskom i da li smo sa drugim zemljama sklopili, odnosno da li imamo namjeru sklopiti? Da. Do sada je Hrvatska sklopila ovakve ili slične sporazume sa 26 država, a sa 3 države se vode pregovori i sa 2 će vrlo brzo biti i sklopljen taj ugovor. Ono što je pitao gospodin Dorić, zašto nije u ovom sporazumu i regulirano pitanje suradnje na području ratnih zločina? Treba se znati da su ovi sporazumi dobrovoljni i da države potpisuju sporazume sa onim sadržajem oko kojih se usuglase. Znači, nema automatizma u potpisivanju sporazuma, nego su ti svi sporazumi predmet višemjesečnih, negdje čak i višegodišnjih pregovora, razgovora, usuglašavanja pa moramo voditi računa da i svaka druga zemlja partner koja potpisuje sporazum sa Republikom Hrvatskom ima svoj unutarnji pravni poredak i moraju ti sporazumi biti usuglašeni i sa pravnim poretkom tih država. Tako da da dolaženje u fazu kada se sporazumi usuglase i pripreme za potpisivanje nije kratak, nije lagan, nije jednostavan i svaki ovakav sporazum zahtjeva zaista višemjesečno, pa rekao bih višegodišnje usuglašavanje pregovora i razgovora kako bi se ti sporazumi usuglasili sa pravnim pravnim porecima, zakonodavstvima obiju zemalja koje potpisuju ovakve ili slične sporazume. Međutim, važno je u svemu ovom istaći da Hrvatska sigurno napreduje i da hrvatski MUP ima sve više i više povjerenja, naročito od demokratskih država članica Europske unije pa i šire međunarodne zajednice. Naime, važno je istaći da je prošle godine prestao monitoring OESS-a nad hrvatskim MUP-om nakon višegodišnjeg monitoringa što je sigurno jedna od najboljih potvrda da je MUP na dobrom putu i da je postigao visoke demokratske standarde po kojima se može mjeriti i sa policijama drugih europskih zemalja i treba isto tako znati da je ono što je rekao gospodin Ostojić da ovakav sporazum regulira i razmjenu operativnih podataka čija primjena, korištenje i razmjena je vrlo osjetljiva. Sporazum sa Europol-om također se sa Europol-om također se pregovara, međutim da bi se potpisao sporazum sa Europol-om treba također postići vrlo visoke demokratske standarde, profesionalne i stručne kako podaci koji se razmjenjuju sa Europol-om ne bi došli u krive ruke. doći u situaciju da se potpiše sporazum sa vladom jedne države kao što je Francuska, sa njihovim MUP-om oko razmjene podataka je zaista veliki uspjeh. Ja bih rekao dokaz velikog povjerenja dotične države da podaci koji se budu razmjenjivali sa Hrvatskim MUP-om i sve one radnje će zaista ostati u rukama profesionalaca i stručnjaka koji te podatke neće zloupotrebljavati, tako da, evo ja kažem, ovo je 26. sporazum sigurno je ta brojka respektabilna dokaz da Hrvatska policija je sve profesionalnija, sve stručnija i sigurno ćemo nastojati i sa drugim državama potpisivati ovakve sporazume zbog toga što je praksa pokazala da osim suradnje preko Interpol-a su ovakvi sporazumi najbolji alat u rukama policija, u ovom slučaju policiju Republike Hrvatske u borbi protiv organiziranog kriminaliteta. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti.